Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. Уважаеми колеги, с Решение № 1456-НС от 25 февруари 2015 г. на Централната избирателна комисия, след получено писмо на Народното събрание от 25 февруари 2015 г. за прието решение от Народното събрание на същия ден, с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Стоян Димитров Тонев, избран от 13 изборен район – Пазарджишки, издигнат от листата на Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и третото народно събрание, е постановено цитираното Решение № 1456-НС на Централната избирателна комисия.

Обявява за народен представител от 13 изборен район – Пазарджишки, Дончо Спасов Баксанов, с ЕГН – съответно, от листата на Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и третото народно събрание”. Моля, поканете господин Баксанов за полагане на клетва.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната

Проекта на решение за състава и ръководството на комисиите, след което очаквам предложения от парламентарните групи с посочване на конкретните народни представители, които да станат членове и съответно да влязат в ръководството на тази Комисия. „Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по политиките за българите в чужбина Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република

7 от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ; 3 от Парламентарната група на БСП лява България; 3 от Парламентарната група на Движение за права и свободи; 2 от Парламентарната група на Реформаторски блок;

от Парламентарната група на Патриотичния фронт, които предлагат господин Юлиан Кръстев Ангелов за член и заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина. Други писмени предложения не виждам. Господин Мерджанов.

госпожа Дора Янкова – и за заместник-председател, господин Михаил Миков и господин Васил Антонов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нашите предложения са: Десислава Йорданова Костадинова за член и заместник-председател; Димитър Крумов Танев; Катя Николаева Попова; Кирил Андонов Котев; Красен Георгиев Кръстев; Петър Костадинов Петров и Румен Динев Желев.

От АБВ бяха първи, след това БДЦ, след това ДПС – по реда на вдигнатите ръце, господин Казак.

поради факта, че почти всички наши народни представители са изпълнили ограничението в Правилника за членство в две комисии в момента нямаме готовност да предложим

Уважаема госпожо Председател, от името на Парламентарната група на Реформаторския блок предлагам за членове на Комисията Борис Станимиров и Борислав Миланов с уточнението, че и двамата са готови да напуснат комисия, в която в момента са членове – тази по жалбите и петициите на гражданите. В противен случай ние сме в същото положение, като Движението за права и свободи. Господин Кънев, ако сте в състояние веднага да предложите ротация в комисиите, както вече има постъпили предложения от Патриотичния фронт. (Реплика Колеги, в такъв случай, процедурно предлагам, ако сте съгласни, парламентарните групи, на които се налага по повод членството в тази Комисия народни представители да бъдат освободени от други комисии, да започнем със следващата точка, след което да се върнем на тази точка. Има постъпили предложения от Патриотичния фронт,

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от Иван Вълков и група народни представители и Законопроект за изменение на същия закон, внесен от Министерския съвет. Има доклад за второ гласуване. Заповядайте, господин Караджов.

господин Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, Антон Антонов – заместник-директор на дирекция „Опазване на обществения ред и контрол на пътното движение” към Главна дирекция „Охранителна полиция” в МВР,

№ 553-19-8, изготвен на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въз основа на приетите на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 454-01-62, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 11 декември 2014 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 502-01-1, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2015 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата”

Предложение от народния представител Петър Славов: „Създава се нов § 1: „§1. В чл. 12 се създава ал. 7: „(7) Светофарите на кръстовищата, извън тези по предходната алинея, които фабрично не разполагат с функция за указване на края на времетраенето на зеления сигнал

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! За да не се чудите защо едно такова разумно предложение не се подкрепя от Комисията, взимам думата за да обясня с две думи. Всъщност идеята на това предложение, както и в момента има разписан текст в Закона да има такива електронни броячи на натоварените кръстовища, които да указват края на зеления сигнал – това е и от съображение за сигурност, знаете, за удобство и за безопасност и така нататък – идеята е, където няма такива броячи, да се поставят електронни устройства и да премигва зеленият сигнал, като пак на практика указва неговия край. Оказва се обаче, че това нещо не е толкова просто и е необходимо технологично време на компетентните органи да дадат становище колко време ще е необходимо да се направи това. Поради тази причина за момента това предложение няма как да бъде подкрепено. Така че аз излизам, за да го оттегля. Поемам ангажимент да го представим като

българи разполагат с такива телефони, които имат фабрични приложения да се ползва функцията високоговорител, така че трябва да осигурим тази възможност на високите технологии.

редактираме съдържанието на члена. А защо не направихте предложение между първо и второ

Реплики? Заповядайте, господин Славов. Благодаря. Госпожо Председател, всъщност това, за което говори колегата Байрактаров, го има в § 8 като опит за легална дефиниция на това що е „хендс фри” или устройство „свободни ръце”. Виждам обаче, че и там Комисията не го е подкрепила. Ще го коментираме, когато стигнем там.

–„при наличие на устройство „свободни ръце”, даваше възможност да се хитрува и примерно такова устройство да има в жабката, да не се използва, но формално да е налично. На практика това освобождаваше от отговорност недобросъвестни водачи, които си говорят нормално

Няма. Дебатът е закрит. Поставям на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 1 в редакцията по доклада на Комисията.

така: „(2) За деца с ръст под 150 сантиметра, които пътуват в моторни превозни средства от категориите М1, N1, N2 и N3, оборудвани със системи за обезопасяване, се използват системи за обезопасяване на деца от пълния или непълния клас по смисъла на чл. 137б, ал. 2, съобразен с теглото на детето, в съответствие със: 1. класификацията по чл. 137б, ал. 1 – за системите за обезопасяване на деца, одобрени в съответствие с чл. 137г, ал. 1, т. данни от производителя за височината и максималното тегло на детето, за което е предназначена системата за обезопасяване на деца, одобрена в съответствие с чл. 137г, ал. 1, т.

оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.” 2. Създава се ал. 3: “(3) Условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.”

Няма. Гласуваме § 7 в редакцията по доклада на Комисията.

който става § 8, и предлага следната редакция: „§ 8. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 4 думите „техническо средство” се заменят с „автоматизирано техническо средство или система”. 2. В ал. 8 се създава изречение трето: „В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа

Няма. Гласуваме § 8 по доклада на Комисията.

в друга държава член, когато нарушителят не е установен, се извършва автоматизирано търсене в националните бази данни за регистрация на пътни превозни средства на съответната държава по регистрация на превозното средство.”м б) създава се нова ал. 4: „(4) Към уведомителното писмо по ал. 2 се прилага копие от електронния фиш или акта за установяване на нарушението, в който като нарушител е вписан собственикът.”;

досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така: "(6) С уведомителното писмо по ал. 2 се дава срок на собственика до 30 дни от датата на получаването му, в които да заплати глобата, да възрази срещу съставения акт, или да посочи данни за ползвателя на пътното превозно средство, с което е извършено нарушението.";

б) създава се ал. 2: „(2) Националният център за контакт осигурява на компетентните органи на други държави – членки на ЕС, достъп до информация за регистрираните в Република България пътни превозни средства за целите на разкриване и наказване на пътни нарушения, извършени в други държави – членки на ЕС, с такива превозни средства.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на господин Делчев, което Комисията не подкрепя.

Предложение от народните представители Гроздан Караджов и Иван Вълков. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Петър Славов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип

(1) За нарушение, извършено с пътно превозно средство, регистрирано в друга държава – членка на Европейския съюз, когато нарушителят не е установен, се извършва автоматизирано търсене в националните бази данни за регистрацията на пътни превозни средства на съответната държава – членка на Европейския съюз, с цел установяване на собственика на пътното превозното средство, с което е извършено нарушението. (2) След установяване на собственика на пътното превозно средство, с което е извършено нарушението, се изпраща уведомително писмо по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи. (3) Уведомителното писмо по ал. 2 задължително съдържа следните данни: 1. нарушението; 2. дата, час и място на нарушението; 3. правна квалификация на нарушението; 4. предвидената санкция за нарушението; 5. данни за уреда, с който е установено нарушението – в случаите, когато такъв е използван. (4) Уведомителното писмо по ал. 2 се изготвя на един от официалните езици на държавата – членка на Европейския съюз, където е регистрирано пътното превозно средство. С уведомителното писмо по ал. 2 се определя срок на собственика до 60 дни от датата на получаването му да заплати глобата или да посочи данни за лицето, управлявало пътното превозно средство, с което е извършено нарушението. (6) На лицето по ал. 5, посочено от собственика, се изпраща уведомителното писмо по ал. 2 за извършеното нарушение. Чл. 189б. Редът по чл. 189а се прилага при установяване на едно или няколко от следните нарушения: 1. управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества; 2. преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването; 3. управление на пътно превозно средство по пътна лента, регулирана с поставени над лентата пътни светофари, подаващи подаващи сигнал за забрана на използването на пътната лента; 4. управление на пътно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това; 5. превишаване на разрешената максимална скорост; 6. движение в лента за принудително спиране на автомагистрала, без да има право за това; 7. използване на мобилен телефон по време на управление на пътното превозно средство освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете; 8. неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска; 9. превозване на деца в нарушение на изискванията за използване на системите за обезопасяване. Чл. 189в. Получените при извършване на автоматизираното търсене по чл. 189а, ал. 1 лични данни се обработват съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за Министерството на вътрешните работи. Чл. 189г. Националният център за контакт за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, е в Министерството на вътрешните работи. Чл. 189д. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице представя на Европейската комисия на всеки две години доклад за напредъка на националните дейности за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на членове 189а, 189б, 189в, 189г

Слушаме Ви, господин Караджов. Предложение от народните представители Иван Вълков, Цветомир Михов, Станислав Иванов, Павел Христов и Атанас Ташков. Комисията подкрепя предложението.

има техническа грешка в изписването –„Създава се т. 65”. Моля да бъде коригирано в протокола: „2. Създава се т. 65: „65. „Автоматизирани технически средства и системи” са уреди за контрол по този закон, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган;

Благодаря, госпожо Председател. Искам да направя редакционни промени, с които да бъде спазено изцяло тълкувателно Решение № 1 от 26 февруари 2014 г. на Върховния административен съд. В тази връзка е добре колегите да знаят какво гласеше това тълкувателно Решение и защо днес се налага промяна на Закона за движението по пътищата. Той казва, че нарушение може да бъде установявано само чрез техническо автоматизирано средство в отсъствие на контролен орган. Всъщност „автоматизирано техническо средство” означава, уважаеми колеги, средство, което работи независимо от контролния орган, с цел, на първо място, да се предпазим от корупция и, на второ място, с цел да не се допуска манипулиране на въпросната система. Именно поради тази причина в т. 65 на § 8, в който се създава нов § 6,

Иначе казано, да спазим тълкувателното Решение на Върховния административен съд. Това означава „в отсъствие”. Това е постановил съдът. В точка „б” текстът да завърши до „установяващи нарушение”. Останалият текст е в противоречие с тълкувателно Решение № 1. По този начин даваме възможност всяко такова нещо да бъде съборено в съда поради простата причина, че вече съдът е постановил такова тълкувателно Решение, което отнема тази възможност.

Върховния административен съд.

А ние в момента правим промяна в него, за да може на практика да се обхване и тази ситуация, в която така наречените „мобилни радари” на КАТ не могат да бъдат практически използвани – те бяха останали безполезни, докато същевременно по пътищата зачестиха катастрофите. Така че моята реплика към Вас е в този смисъл – няма проблем, изменяйки закона, да въведем тази хипотеза. Тогава няма да има противоречие с това Решение на Върховния административен съд, тъй като то касаеше съдебната практика по прилагането на Закона, а ние на практика изменяме Закона. Мисля, че го изменяме в посока, която ще бъде добра за

Благодаря, госпожо Председател. Колегата Славов разясни правно как стои въпросът. Още нещо много важно, господин Байрактаров. Тук говорим и т. 65 започва с „Автоматизирани технически средства и системи” – те са автоматизирани. Там лицето физически не може да влияе, освен да я пусне или да я спре. То не може да влияе – дали е там, дали го няма, няма абсолютно никакво значение. Не може да оказва влияние върху работата на тази система. Предвид това, което каза господин Славов, и това, което сега пояснявам, надявам се да оттеглите Вашето предложение. Благодаря Ви. Дуплика. Ще Ви дам думата, господин Михов, Вие сте следващият за изказване. ДИМИТЪР БАЙРАКТАРОВ (ПФ): Благодаря, госпожо Председател. Господин Славов, много точно казахте – създадена е съдебна практика. Именно затова предпазвам законодателния орган – да не може впоследствие

тъй като съм разследвал много подробно работата и на мобилните, и на стационарните камери, искам да Ви кажа, че намесата е възможна, тъй като тези системи, които наричаме „мобилни камери”, не са автоматизирани системи. Те не са автоматизирани системи! Там може да има намеса по всяко време, дори да бъдат изтривани файлове, защото тя работи с

За изказване – господин Атанасов. Благодаря, госпожо Председател. Колеги, предлагам да подкрепим текста, както го предлага Комисията. противен случай ще трябва от парламентарната трибуна да си разясняваме разделението на властите. Не съдът пише законите, а Народното събрание. Съдът може да тълкува действащото законодателство.

Абсолютно сте прав, колега Атанасов, само че съдът е този, който в крайна сметка обявява даден законодателен текст за незаконен. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

„по този Закон” в създадената т. 65 да отпаднат. Това е становището и на юристите от Народното събрание.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, ще взема отношение по предложението на господин Иванов, подкрепено от господин Караджов. Вие правилно казахте – ние разглеждахме и гласувахме това в Комисията. Гласувахме го по този начин, да бъде по този Закон. Това, че е написано някъде другаде,

Гласуваме предложението на господин Байрактаров за отпадане на текста „присъствие или”.

Гласували 106 народни представители: за 20, против 50, въздържали се 36. Предложението не е прието. Поставям на гласуване второто предложение на господин Байрактаров – в т. 65, която Комисията предлага да се създаде, в буква „б”

Моля, гласувайте. Гласували 107 народни представители: за 19, против 52, въздържали се 36. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на господин Станислав Иванов, подкрепено от господин Караджов в т. 65 да отпадне текстът „по този Закон” и да остане „Автоматизирани технически средства и системи” са уреди за контрол, работещи самостоятелно...” и така нататък. Гласуваме това

„Заключителни разпоредби” – текстът се подкрепя и от Комисията, параграфи с номера 10, 11 и 12 по вносител, които стават съответно параграфи с номера 13, 14 и 15. Гласуваме, колеги.

Да ни е честито второто гласуване на Законопроекта.

В пленарното заседание на 19 февруари се запознахме с докладите на комисиите, на които беше разпределен Законопроектът. Дебатите са открити. Очаквам желаещи народни представители да заявят намерението си да се изкажат.

Има ли народни представители, които желаят да се изкажат? Няма. Дебатът е закрит. Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 454-01-47, внесен от Мартин Димитров и група народни представители. Гласуваме, колеги.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! „На редовно заседание, проведено на 12 февруари 2015 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. В заседанието участваха 15 народни представители. На заседанието присъстваха заместник-министрите на отбраната Димитър Кюмюрджиев и Десислава Йосифова, началникът на политическия кабинет на Министерството на отбраната Илия Налбантов и директори на дирекции. Присъства също и съветникът на министър-председателя господин Аню Ангелов. От името на вносителите Законопроектът беше представен от заместник-министъра на отбраната Димитър Кюмюрджиев.

международна организация на територията на страната да се комплектува с български военнослужещи и цивилен състав от граждани на Република България. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Пламен Манушев, Янко Янков, Христо Гаджев, Ангел Найденов, Валентин Радев, Владимир Тошев и председателят на Комисията. В хода на дискусията народните представители се обединиха около следните тези: 1. Промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са необходими, навременни и целесъобразни. 2. Те създават правна възможност военната служба от български граждани в мирно време да се изпълнява в състава на многонационални формирования, на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната. 3. Осигурява се възможността за финансиране на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, поел председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на страните – членки на НАТО за срок от две години. В духа на равнопоставеност и равни права е изравняването на срока на пределната възраст, до която може да се удължава срока на службата за офицери, заемащи академични длъжности „доцент” и „професор”, с тази на офицери, заемащи ръководни длъжности, за които има изискване да са хабилитирани лица, по решение на министъра на отбраната. След изслушването на мотивите се проведе обсъждане и гласуване, в което участваха 13 народни представители. С 13 гласа „за” Комисията по отбрана единодушно прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от Министерския съвет, № 502-01-12 на 2 февруари 2015 г.” Благодаря Ви, генерал Михов. Продължаваме със следващия доклад от Комисията по правни въпроси. Уважаеми господин Кирилов, заповядайте да представите становището на Комисията. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Представям Ви: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република внесен от Министерски съвет на 2 февруари 2015 г. На свое заседание, проведено на 12 февруари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта. На заседанието присъстваха: от Министерство на отбраната господин Димитър Кюмюрджиев – заместник-министър, господин Атанас Запрянов – съветник на министъра на отбраната, госпожа Милена Маринова – началник на отдел в дирекция „Правно-нормативна дейност”, и господин Трайко Стойков – началник на отдел в дирекция „Управление на човешките ресурси”. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Димитър Кюмюрджиев. Предложеният Законопроект цели създаване на правна възможност международна организация на територията на страната да се комплектува с български военнослужещи и цивилен състав от граждани на Република България. Урежда се възможността военната служба да се изпълнява в състава на многонационални формирования, на длъжности в международни организации и в други международни инициативи. Регламентират се условията и реда за командироването на цивилни служители на територията на страната и извън нея, както и в задгранични представителства. Създава се правно основание за предоставяне на средства от бюджета на Министерство на отбраната на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва във връзка с председателството на Република България на Комитета на националните резервни сили на страните – членки на НАТО. Комисията по правни въпроси с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република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

проведено на 12 февруари 2015 г. разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 454-01-39, внесен от Министерски съвет на 2 февруари 2015 г. На заседанието присъства Орхан Исмаилов – заместник- министър на отбраната, който представи предлаганите изменения и допълнения и необходимостта от тяхното приемане. В хода на обсъждането господин Михо Михов посочи, че по същество проектът за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили вече два пъти е внасян за обсъждане в комисии по време на 42-то Народно събрание и аргументира своята подкрепа за приемането на предлаганите промени. Господин Атанас Мерджанов заяви, че неговата парламентарна група няма да подкрепи промените. След приключване на дебатите при гласуването с 11 гласа „за” и двама „против” Комисията одобри предлагания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Въз основа на горното Комисията предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от Министерски съвет под № 502 01 12 на

Благодаря Ви, господин Председател. „На свое заседание, проведено на 19 февруари 2015 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен от Министерски съвет на 2 февруари 2015 г. От Министерството на отбраната присъстваха: Димитър Кюмюрджиев – заместник-министър, ген. Атанас Запрянов – съветник на министъра, и Милена Маринова – началник-отдел „Международно право” в дирекция „Правно-нормативна дейност”. От Министерството на вътрешните работи присъстваха Ирена Дамянова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност”, и Красин Нешев – експерт в дирекция „Човешки ресурси”. Законопроектът бе представен от заместник-министър Димитър Кюмюрджиев. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се предлага създаване на правна възможност международна организация на територията на страната да се комплектова с български военнослужещи и цивилен състав от граждани на Република България – държавни служители, служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, по Закона за Министерството на вътрешните работи и служители от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Предлага се също така създаване на нормативно основание на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва да се предоставят средства от бюджета на Министерството на отбраната за председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва на страните членки на НАТО през 2015 г. и които ще се предоставят при условията и по реда, предвидени в акта на министъра на отбраната по чл. 226м, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република С предлаганите промени се прецизира и разпоредбата на чл. 160, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с оглед яснота при прилагането й спрямо офицерите във военните академии, висшите военни училища и научни организации, заемащи академични длъжности „доцент” и „професор” и тези, заемащи ръководни длъжности, за които има изискване да са хабилитирани лица. В обсъждането на Законопроекта взе участие народният представител Валентин Радев, който подчерта, че този Законопроект се отнася единствено за военнослужещи и цивилните служители, които да служат на територията на държавата и няма нищо общо с новите командни центрове, тъй като е започнат може би три години назад във времето. В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 12 гласа без гласове „против” и 2 гласа „въздържали се” подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 502-01-12, внесен от Министерския съвет на 2 февруари 2015 г. и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване.”

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, процедурата, която ще направя от името на Парламентарната група на Партия „Атака”, е следната.

Както знаете, точката е такава. Тя е свързана със Закона за Въоръжените сили на България – закон, който засяга и бъдещето на страната ни, и бъдещето на нашите Въоръжени сили, засяга и офицери от запаса, засяга всеки, който е целувал българското национално знаме, когато е постъпвал в редовете на Българската армия. Смятам въпроса за важен, затова Ви предлагам да подкрепите това наше искане – да направим така, че българските зрители и радиослушатели да бъда информирани за това какво се случва в този така леко лежерен петъчен предобед. И нещо друго, което също искам да кажа, използвайки рамките на процедурата. Когато се обсъждат такива теми, хубаво е колкото се може повече хора да бъдат в пленарната зала,

телевизия, че днешният парламентарен контрол, знаете, ще се предава по „БНТ свят” поради други ангажименти. Заповядайте за обратно становище.

Народното събрание. За пореден път се опитваме да направим едни промени, които са чисто формални и нямат нищо с националната сигурност и Въоръжените сили в обема, в който колегата преди мен ги изложи. Отделно от това всички знаем, че в момента и винаги по интернет се излъчват директно заседанията на Народното събрание. Отделно от това се води пълна стенограма, която още утре ще бъде качена и който желае, може да се информира. Но без да има дебати, искам да Ви кажа в процедурата на обратното предложение, че нещата, които предлагаме за изменения в Закона за отбраната и Въоръжените сили, касаят една част от българските офицери, сержанти или войници, които трябва да имат възможност да служат и в България в многонационални формирования, без това да касае по никакъв начин структурно Българската армия и Въоръжените ни сили. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря, господин Тошев. Подлагам на гласуване процедурното предложение

господин Председател. Уважаеми колеги, с изненада установих, че българският парламент е подопечен на Българската национална телевизия и ние тук трябва да се съобразяваме с програмата на телевизията. Интересно какво дават сега в момента – зимни спортове, водни спортове, какво? Затова

по Законопроекта на първо четене, който е от Комисията по външна политика. Заповядайте да прочетете становището.

На заседание, проведено на 18 февруари 2015 г., Комисията по външна политика на Народното събрание разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от Министерски съвет. Мотивите на правителството бяха представени от заместник-министъра на отбраната Димитър Кюмюрджиев. С Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се цели създаване на правна възможност международна организация на територията на страната да се комплектува с български военнослужещи и цивилен състав от граждани на Съгласно чл. 134, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България военната служба се изпълнява на територията на страната и извън нея. На територията на страната военната служба в мирно време се изпълнява в Министерството на отбраната, в Българската армия, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и в други държавни органи и ведомства, но не и в състава на многонационални формирования, на длъжности в международни организации или в други международни инициативи. С предложения Законопроект се създава такава правна възможност. Със Законопроекта се предлага и нарочна уредба по отношение заемането на длъжности в международна организация или в друга международна инициатива на територията на страната и извън нея, както и в задгранични представителства от цивилни служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Изрично се предвижда командироването в задгранично представителство на Република България да се извършва след съгласуване с министъра на външните работи. С цел създаване на условия за по-качествен подбор на цивилните служители се предвижда длъжностите да се заемат не само от цивилни служители, работещи в администрацията, но и от тези от Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които не се прилага Законът за администрацията. Предвид факта, че следва да се създаде правен механизъм за заемане на длъжности в международна организация или международна инициатива на територията на страната и от служители от други ведомства, се предлага изменение и допълнение в Закона за държавния служител, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, аналогично на уредбата в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика със 15 гласа „за”, 1 глас „против” и 2 гласа „въздържали се”,

Процедура – господин Миков. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, правя процедурно предложение точката от дневния ред за днес – формиране на състава на Комисията за политиката на българите в чужбина, да я отложим за сряда.

едно изречение в допълнение. Състава можем да гласуваме още днес, но разместванията, които се налагат за членове на Комисията от народни представители, които вече членуват в други комисии,

новата Комисия в членския й състав, като съобразим участието на колегите, които ще бъдат избрани в тази комисия, с участието им в други постоянни комисии. Подлагам на гласуване предложението на господин Миков.

ще бъде в пленарното заседание следващата седмица. Сега обявявам почивка до 11,00 ч. и продължаваме с парламентарен контрол.